2018 г.: „1. Проект на решение за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание. Вносители – Цветан Цветанов и група народни представители, 20 февруари 2018 г. 2018 г. 2. Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Вносител – Министерският съвет, 2 февруари 2018 г. 3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вносител – Министерският съвет,

декември 2017 г. Приет на първо гласуване на 24 януари 2018 г. 5. Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г. Вносител – Министерският съвет, 12 септември 2017 г. 6. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Вносител – Министерският съвет,

Проект на решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит на допълнителните разходи/трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, одобрени с постановления на Министерския съвет, за периода от 10 май 2017 г. до 31 януари 2018 г. Вносители – Корнелия Нинова и група народни представители, 1 февруари 2018 г. Второ гласуване на Законопроекта за платежните услуги и платежните системи. Вносител – Министерският съвет, 16 октомври 2017 г. Приет на първо гласуване на 7 декември 2017 г. 2017 г. 9. Второ гласуване на Законопроекта за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Вносители – Волен Сидеров и група народни представители, юли 2017 г. Приет на първо гласуване на 12 октомври 2017 г. – продължение. 10. Второ гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за филмовата индустрия. Вносител – Министерският съвет, 24 ноември 2017 г. Приет на първо гласуване на 25 януари 2018 г. 11. Парламентарен контрол.“ Подлагам на гласуване Програмата за работа на днешното пленарно заседание. Гласували

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Остро и категорично възразявам срещу точка първа от седмичната програма, а именно освобождаването на господин Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание, защото предложеният от Вас Проект на решение е в остро, въпиещо противоречие с Правилника на Народното събрание, който има силата на закон, а и с Конституцията на Република България, поради което предлагаме тази точка да отпадне. Защото няма нито едно от основанията, описани в чл. 5, ал. 1 и т. 2 от Правилника, а именно обективна невъзможност за изпълнение на задълженията. Тук са дадени и алтернативи – или системно превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията в рамките на тяхната компетентност. На първо място, за да е налице системност, са необходими поне три случая на превишаване на правата на заместник-председателя на Народното събрание, а такива липсват. Описаните в скалъпените мотиви случаи по никакъв начин не представляват превишаване на правата на господин Жаблянов в качеството му на заместник-председател, с оглед на неговата компетентност. Правата на заместник-председателя на Народното събрание са изчерпателно описани в чл. 8, ал. 2 от нашия правилник, а те са: „Заместник-председателите на Народното събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности.“ Правата и задълженията на заместник-председателите не могат да надхвърлят тези на председателя на Народното събрание, а те са изброени изчерпателно в чл. 8 от Правилника и никъде не е описано като задължение, който и да е народен представител – бил той заместник-председател, да няма право на различно мнение и възгледи от тези на председателя на Народното събрание или на управляващата коалиция. Нещо повече.

е изтекло.) Приключвам. Нито една политическа партия или идеология не може да се обявява или утвърждава за държавна, а именно това правите във Вашите мотиви.

Постъпили законопроекти и проекторешения от 14 до 20 февруари 2018 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Вносители – Искрен Веселинов и група народни представители. Водеща е Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за международната хидрографска организация. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по отбрана. Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вносители – Данаил Кирилов и група народни представители. Водеща е Комисията по правни въпроси.

Законопроект за ратифициране на Измененията на Протокола от 1999 г. за намаляване на подкиселяването, еутрофикацията и тропосферния озон (Гьотеборски протокол) към Конвенцията от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, приети на Тридесетата сесия на Изпълнителния орган на Конвенцията на 4 май 2012 г. в Женева. Вносител – Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите. Проект на решение за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание. Вносители – Цветан Цветанов и група народни представители.

Грешката произтича от направеното преди обнародването коригиране на сгрешената номерация в точките на § 13, което не е било

инфлация и индекси на потребителските цени за месец януари 2018 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Внесли сме Проект за решение за предсрочно освобождаване на господин Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание. Мотивите ни за това предложение,

а именно поради системно превишаване на правата му като заместник-председател на Народното събрание. В мотивите сме обосновали, с оглед доказване на системност, следните три съществени нарушения. Първото нарушение е от 18 януари 2018 г.,

и дейността на Народното събрание, да зачита авторитета на Народното събрание, господин Жаблянов по време на пленарно заседание, на 1 февруари възпрепятствал грубо реда в залата и отдаването на почит към паметта на жертвите на комунистическия режим и на възродителния процес“. С тези си действия господин Жаблянов демонстрира пълно неуважение към българския парламентаризъм, към българския народ. На трето място, смятаме, че освен задълженията, които господин Жаблянов има като редови народен представител, той има и представителни, и институционални функции като заместник-председател на Народното събрание. В тази връзка е длъжен да утвърждава националния и политически авторитет на Народното събрание като законодателен орган.

като авторството на тази декларация се оказа свързано с господин Жаблянов. В декларацията се твърди, че Народният съд е едно необходимо и неизбежно военновременно правосъдие. Смятаме, че с изявлението се засяга оценката на демократичното ни общество и ценностите относно провеждането и последиците от Народния съд. Това дискредитира българския парламент и засяга неговия авторитет. Ако господин Жаблянов желае да прави такива екстремни квалификации, той би следвало, като представител на 80% от народното представителство, да има възможност да ги прави като редови народен представител, но като представляващ институцията български парламент, смятаме, че не следва да прави това, поради което сме внесли следния „Проект! РЕШЕНИЕ

Откривам разискванията. Господин Цонев, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Позволете ми първо да поздравя с „добре дошли“ в пленарната зала гостите от Съюза на репресираните!

парламентарната група на Движението за права и свободи няма да вземе участие в този дебат поради следните причини. (Реплики.)

че няма правни аргументи за исканата оставка – за решението за отстраняване от заместник-председателския пост на заместник-председателя Валери Жаблянов.

нима забравяте, че народният представител има функционален имунитет, което означава, че не носи отговорност за изказаните от него становища от тази трибуна? Напротив! Този имунитет е затова, за да може да изказва своите становища, независимо дали другите са съгласни с тях или не. Така че този аргумент отпада по конституционни съображения. На второ място – нарушаване на Правилника. Искането на господин Жаблянов – дали сме съгласни с него или не, е друг въпрос. Не бяхме съгласни, но да постави свое искане от трибуната на парламента относно почитта към жертвите на комунистическия режим – да бъдат включени и други, си е негово право. Това не е нарушаване на Правилника по никакъв начин. Ако тръгнем да гледаме от формална гледна точка нарушаването на Правилника, това става на всяко пленарно заседание. Мога да Ви припомня много такива случаи. Това не е основание да се иска оставката. На трето място, идва моралният мотив за това, че господин Валери Жаблянов в декларация против провеждането на Луковмарш е изразил свое лично становище относно Народния съд. Тук е мястото да припомня, че Движението за права и свободи осъжда Народния съд и е било последователно в тази си позиция през всичките години на прехода. И днес ние заявяваме категорично, че не можем да се съгласим с личната оценка на Валери Жаблянов. Казвам, че това е лична оценка, защото неговата партия има нарочен документ, в който се разграничава от този акт на Народния съд. Има! Има, и тя беше цитирана от тази трибуна съвсем скоро. Ако

имаме отрицателно, осъдително отношение към този акт. Нека да попитам: какво беше възродителният процес?

който завърши с депортация на няколкостотин хиляди български граждани от турски етнически произход, което представлява етническо прочистване, и е престъпление против човечеството по международното право, без давност, почитаеми колеги?! За това престъпление, което е от същия характер, на същия комунистически режим… (Реплики

Излязъл на протест – такива хора не е имало, излязъл на протест – станало злополука, не знам какво точно.“ Жертвите на възродителния процес не са жертви на злополука, уважаеми колеги от ГЕРБ, както и жертвите на Народния съд не са жертви, защото така е изисквало следвоенното време. Те са жертви на престъпления, престъпления против човечеството! Когато поискахме оставката на господин Велчев,

с напускането на нашите двама членове на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, Вие също не обърнахте достатъчно внимание на този жест. Ние от Движението за права и свободи смятаме, че от ГЕРБ нямате моралното основание да искате днес тази оставка, освен че нямате и юридическо такова. По тази причина Движението за права и свободи няма да участва в този фарс, който впрочем има и друга цел. Да не говорим например за Луковмарш, защото поводът за казаните думи е Луковмарш. Един висш представител на ГЕРБ преди дни се разграничи в медиите и каза: „ГЕРБ винаги сме били против провеждането на Луковмарш“. Искате ли да Ви пуснем запис видеозапис, от сесията на общинския съвет по повод Луковмарш, където общинските съветници от ГЕРБ защитават Луковмарш? Искате ли да го чуете?

съпричастност към фашизма – фашистки прояви и режим, а всичко останало е! Съветвам Ви да си изчистите двойния стандарт, защото хората гледат и могат да дадат оценка на това! Благодаря Ви за вниманието.

госпожи и господа, другарки и другари, социалисти и антифашисти! Със съжаление отбелязвам, че 28 години от демократичното управление на България е един проспан, пропуснат период за българската десница – период, в който българската десница е готова във всеки момент да се фашизира, но никога да се демократизира; един период за българската десница, в който тя така и не разбра какво представлява демокрацията. Ще изразя дълбокото си съжаление от факта, че десетки и стотици посещения на народни представители, на ръководители на парламентарната група в храма на световната демокрация – Съединените щати, не помогнаха да разберете какво представлява това конституционно управление на народа. Нито проумяхте принципите, нито разбрахте защо сте ходили дотам. Съединените щати, освен страна на капитализма, са страна на свободата, където индивидуалните права на изказване, на религиозно вероизповедание, на защита на гражданите от страна на институциите, включително и с лично оръжие, е възведена в култ. Вие, уважаеми колеги, за десетки години вече демократични обучения в килийните училища на либералните институти не достигнахте до сърцето на демокрацията. За съжаление, това трябваше да Ви бъде напомнено и от нашите колеги преди малко. Няма да говоря по-нататък за Вашите когнитивни дефицити. Ще кажа няколко думи и по конкретния казус, и по правата, които си присвоявате от закона, въпреки закона. Мотивите, които представи господин Кирилов, подписани от господин Цветан Цветанов, са образец на политически произвол, фактологическо слабоумие и политическа безпомощност. да не използвате обидни изрази. ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: За първи път виждам мотиви, в които няма посочен нито един член от Правилника на Народното събрание, който да касае и да третира отстраняването на председателя и заместник-председателите от длъжност. Нито един член! Посочен е само чл. 155, който няма никаква връзка с днешната дискусия и с Проекта за решение. Юридическа, политическа и друга безпомощност, уважаеми госпожи и господа от десницата! Няколко въпроса за мотивите един по един. Първият мотив – всеки народен представител и всеки български гражданин може да има мнение и да се изкаже по договорите, които подписва българската държава и българското правителство. Вие не разбирате демокрацията и в частност нейната институционална уредба, защото схващате колективното ръководство на Народното събрание като единен политически орган. Това отзад не е Политбюро! от „БСП за България“.) Това отзад не е върховният орган на Националсоциалистическата партия, където всички трябва да козируваме, защото една госпожа носи някакви символи по себе си. Това е демократичен орган. Ние сме представители на нашите партии, ако още не го знаете. Аз съм представител на Българската социалистическа партия и с нейната платформа и програма съм застанал там, а не с Вашата. Това ясно ли Ви И не можете да ми търсите сметка за това. Няма как да ми търсите сметка! Основни принципи. Въпросът за 1 февруари намирам го за смешен. Смешен! Призовах да се почетат всички жертви на политическото насилие в България, които са факт, който не може да бъде отречен дори и от хора, които са се запознали с историята от увода в учебника за шести клас. Не може да бъде отречен! Третият мотив – смехотворен! Искате ли да Ви кажа, че с подобни мотиви дори Народният съд не е работил? Обърнете внимание на изречението, не знам кой може да го роди, какъв е този човешки интелект: „Декларация – казва

и дали е имало фашизъм в България. Богдан Филов, 13 декември 1941 г.: „В моята последна реч пред Вас на 19 ноември аз заявих, че България, след като се присъедини към Тристранния пакт, стои днес здраво и непоколебимо на страната на силите от Оста, на техните съюзници, изповядвайки нацизма. („Браво“, бурни и продължителни ръкопляскания в „Господа народни представители, на всички е известна голямата реч, която водачът на Германия Адолф Хитлер произнесе на 11-и този месец в Райхстага в Берлин. Известна е също и речта на водача на фашистка Италия Бенито Мусолини, произнесена същия ден в Рим. В тези речи се установява, че Североамериканските щати са нападнали силите на Оста. При тези условия – казва Богдан Филов – ние решихме да скъсаме дипломатическите отношения със Съединените щати и да обявим положение на война с тази държава, както и с Англия.“

По-нататък. Председателят на Народното събрание, който казва: „След толкова жертви и усилия, благодарение на високия жест на великия водач на великия Райх и гениалния вожд на италианския народ, както и на техните войски и народи, нашият народен блян е осъществен“. Какво имате да кажете срещу това? Това са протоколите на нашето Народно събрание! На коя страна е била България, уважаеми колеги? На страната на демокрацията? Това е Вашата представа за демокрацията. А сега ще Ви кажа и другата представа, която продължавате да развявате, и сте си я записали в името на партията. „Господа народни представители, в случая обаче само не се касае за едно договорно задължение – казва Богдан Филов – но така също и за една проява на онази солидарност, която трябва да бъде поставена в основата на отношенията между държавите в нова Европа.“ Нищо повече не може да се добави, уважаеми колеги. Нищо повече. По повод на това кои са онези, които са застанали пред Народния съд, тъй като ставаше въпрос за тази институция, няма да изброявам международните документи, с които тя е създадена.

обичате. Благодаря. …които се превърнаха в повод за една недемократична, ужасяваща дискусия с опити за медийни и други ексцесии през последните седмици. Лични клевети, безобразно поведение, нарушаване на всяка политическа и обществена етика, която се пише на Вашата сметка, уважаеми господа народни представители от ГЕРБ, на Вашата дебела сметка. И фактурата ще Ви бъде изпратена. „В тези условия не остава съмнение, че след падането на германската балканска крепост – става въпрос за България Русия ще играе важна роля в „усилията на обединените народи за намиране на приемливо решене на българския проблем. Това не означава, че България ще бъде болшевизирана, или че пък ще й бъде позволено да избегне възмездието, което поведението й в тази война прави неизбежно и необходимо. Но ако тя и в бъдеще ще живее в мир със съседите си, онези елементи, които години наред диктуваха безразсъдната политика на сговор с германския империализъм, трябва да бъдат отстранени веднъж завинаги.“ Кои са тези елементи, старателно изброени? „Немският царски двор, военната клика и корумпираната шайка политикани, които оформят неговия антураж.“ Публикацията е на вестник „Таймс“ от 3 март 1944 г. Уважаеми народни представители от десницата, политическото образование е задължително поне за народните представители. В случая не става въпрос за нищо друго, освен за цитат от вестник „Таймс“. Може да бъде проверен цитатът. Съжалявам за тази ярост, която беше излята през тази седмица, и искам да премина към същността на нашата работа и на нашата дискусия. Въпросът за историческата истина няма да бъде решен и ние не крием илюзии в това отношение. Не бива да бъдат хранени илюзии. Позициите са ясни, истината – също. Жертвите са факт. Паметниците, полуразрушени в забравата на времето, събират отново на 2 юни бойците срещу фашизма в България. Това го знае цялата наша партия. Не заради друго, а защото под тези паметници има кости на избити без закон хора – обезглавени, горени, рязани от фашистките палачи на България. И именно срещу тези палачи е произнесена тази присъда, която е в съзвучие с десетките, стотици и хиляди присъди, произнесени в Европа от съдилищата във Франция – над 10 хиляди присъди, от съдилищата, организирани от Великобритания, дори в Италия, в Триест срещу върховното командване на германската армия, срещу военните престъпници, срещу политическите главорези, срещу онези, които се опитаха да обезглавят свободата и демокрацията в Европа, която Вие днес се правите, че защитавате. Нищо не защитавате! Нарушавате Конституцията, нарушавате законите, управлявате пряко волята на народа и ще платите за това!

като народни представители на съвременна България, на съвременна България, приключваме дотук с историята. Историята е основание за това нашето днешно съзнание да ни направи такива, каквито сме, но тя не може да бъде отправна точка за действията ни днес в ежедневието и в бъдещето. И тук се солидаризираме, струва ми се, всички. Искам да кажа, че оценката за Луковмарш за първи път е оценка и на правителството, макар и страхливо изразена от заместник-министъра на външната политика Георг Георгиев, страхливо изразена, за да не се налага да я изразява премиерът, безличието на кмета на София и, разбира се, гръмогласното отсъствие на госпожа председателя на Народното събрание, която не може да намери сили и да каже, че Луковмарш е нацистка проява, както каза посланикът на Съединените щати в София. Не можете да намерите сили, защото до вчера го подкрепяхте, защото продължавате да го подкрепяте и защото имате лицемерно отношение към демократичните и антифашистки сили в Европа, включително и към партньорите Ви, защото не сте дясноцентристка партия, а се колебаете между демокрацията и авторитаризма. И докато се колебаете, ще разберете къде Ви е историческото място. В България наистина се нуждаем от общи оценки за историята, нуждаем се от демократичен консенсус, нуждаем се от перспектива за бъдещето. Съжалявам, че този повод беше даден днес с нескопосаното искане за оставка. В случая не става въпрос за заместник-председателското място. За това въобще не става въпрос. Тук е големият въпрос – за българската демокрация, уважаеми колеги, защото Народният съд не е създаден в България след Втората световна война, това е автентична идея на земеделското правителство на Александър Стамболийски, което внася Проект на закон за Народния съд веднага след Първата световна война. Обърнете внимание – след двете войни са внесени два проекта от съвършено различни партии, С едни и същи мотиви! Мотивите са поставянето в заплаха на българската държава, материалните разрушения и лишения, които търпи българският народ, присъединяването на българската държава към режими, които са довели до нещастия за огромни маси от хора на европейския континент. По този закон на Александър Стамболийски са отнети имотите на Фердинанд, който абдикира който абдикира и напуска България. Демократичният консенсус, за който Вие обичате да говорите – тук някой го спомена в някаква декларация, която носи същите белези, каквито имат и мотивите, тя беше същата, но нямам време да се занимавам с нея демократичният консенсус се основава върху плурализма на мненията, уважаеми колеги. Няма друг консенсус! Плурализмът на мненията е в основата на демокрацията. Другото е маршировка с факли. Това са две различни неща. Маршировката с факли не е просто проява на опит да се осветят софийските улици, ако не знаете. Това е външна изява на идеите на нацизма и фашизма, за които София се превръща в притегателен център. И отговорността Ви като управляваща партия, която се кичи с понятието „демократична“ незаслужено, трябва да бъде именно в тази посока – да спрете този позор, позор за България! И ако Вие смятате, че този позор няма връзка с онзи позор и с онези събития, това означава, че не познавате историческата диалектика. Това са едни и същи събития. Това е същият марш, като на онези в Нюрнберг, същият марш, със същите идеи, със същите хора, и това нещо Вие трябваше да го заклеймите, за да бъдете демократи. Вие се страхувате! Вие се страхувате да излезете срещу нацистите и срещу съвременните нацисти и фашисти.

избит елитът на България, със сигурност, със сигурност във всяко правосъдие има грешки, има и грешки, които граничат с престъпления, има недобросъвестни свидетели, има всички онези неща, които дават основания днес да се говори за памет на жертвите, незаслужено осъдени от Народния съд. Със сигурност има такива съдебни случаи. Със сигурност има подадени жалби за ревизия на присъдите, аз съм се запознал с такива. Запознал съм се с мотивите на съда, когато са потвърдили или отхвърлили тези жалби, така че в това отношение няма какво да дискутирам. Тук не може да има идеологически оценки. Тук има политическа и юридическа оценка. И понеже И понеже ние искаме да живеем в мир, искаме да живеем в цивилизовано общество, искаме да изповядваме демокрацията, искаме да изповядваме мирните алтернативи при смяната на управлението в България, ние се водим от разбирането, че да си опозиция не е недостатък, защото опозицията може да коригира управлението. Ние се водим от разбирането, че никога, при никакви условия не трябва да се връщаме към тези години, към тези времена и затова още в началото на 90-те години БСП постави като основна задача пред българското общество националното помирение. Защото и днес споделяме възгледите за необходимостта от национално помирение и от общо отношение, обърнете внимание, към жертвите на политическото насилие, а не разделно отношение към жертвите на политическото насилие. Защото така няма да може да бъде постигната онази заветна цел, която беше записана в нашата декларация – демократичният консенсус. Няма как да бъде постигната! И накрая няколко думи, понеже споменахме за елита. Няма съмнение – професори, доктори, хора с интелектуален капацитет, със заслуги към различни сфери и области на българската държава, на нашата държавност, на правото, на теорията, на археологията. Кой може да отрече това? Всеки предубеден човек би го отрекъл, но аз не откривам и следа в тази посока, дори не откривам и следа на оценка в това, което ми се приписва под някаква форма. Искам да Ви обясня и, струва ми се, това е най-важното: в основата на тези оценки трябва да стои хладната дистанция на времето, стремежът към историческата истина, индивидуалната почтеност и човешката обективност. Това е в основата. Всичко останало са нашите предубеждения, страсти и амбиции може би, ежедневни политически амбиции, моите уважения към аудиторията. По повод на убитите, на загиналите. В тези събития никога никой не е отчитал ценността на човешкия живот от гледна точка на неговите индивидуални качества – дали е учен, или неграмотен, дали е богат, или беден. Човешкият живот е ценен сам по себе си. Човешкият живот е природно или божествено творение, или даденост, така както смятат и религиите, и атеистите. Той е извън нас и затова нямаме право да го отнемаме – това е основен постулат, основен постулат на християнската цивилизация. И ние върху него трябва да стъпим, за да постигнем консенсуса между нас. Политическите различия ще си останат, аз нямам никакви илюзии, колегите ми, България няма илюзии – политическите различия са моторът на демокрацията. Но консенсусът за ценността на човешкия живот, на съграденото от хората, за цивилизацията, консенсусът срещу войната, срещу мракобесието, срещу унищожаването на институциите, на съграденото от хората – този консенсус трябва да ни крепи, уважаеми госпожи и господа, уважаеми другарки и другари. Това е консенсусът, който трябва да ни циментира като върховен демократичен орган на нашата република, която, както констатира, за съжаление, президентът, все още не е чиста и свята. И искам да кажа няколко думи за Теньо Стоилов – секретар на Областния комитет на партията в Стара Загора, разстрелян пред 150 души – арестувани комунисти в партийния клуб. След убийството на Теньо Стоилов – годината е 23-та, не говоря за по-късно – 23-та, след убийството на Теньо Стоилов, командирът на военното съединение, извинете, на ротата убийци,

Да, убили са Теньо Стоилов – доктор по право, доктор по философия, доктор по педагогика, полиглот, познавач на пет чужди езика, лично познат на Владимир Ленин, на Плеханов, на Вера Засулич, на Аксел Рот и на цялата политическа емиграция в Швейцария.

че някой има право да бъде съден или да не бъде съден, и бил елит или не бил елит. Това е българският народ и престъпленията към него не могат да имат давност, независимо от кого и кога са извършени. И към тази оценка, дадена от БСП в началото на промените в официални документи в официални документи на партията – аз не знам друга партия в България, която е управлявала, да се е извинила за това, че е причинила нещо на българския народ. години демократично управление! Безгрешни ли сте, бе, уважаеми госпожи и господа?! Безгрешни ли сте?! Десет години управлявате, как едно извинение по най-дребен повод не беше поднесено. Да кажете: „Уважаеми български граждани, наши съграждани, сгрешихме. Това управленско решение беше грешно. Не трябваше да се подхожда по този начин, извинете“ – от името на партията, пък и от лично име. Искам накрая, преди гласуването, да се обърна към другите политически партии в Народното събрание, казвам „другите“, без колегите от „Движението за права и свободи“, чиито аргументи за отсъствие уважавам,

Конституцията на нашата държава от 1991 г. ми дава правото – правото Конституцията ми го дава, не господин председателя, не госпожа председателката, не който и да било от нас – да кажа какво мисля за един или друг международен договор. Конституцията ми дава правото да кажа моето лично мнение за това как би следвало да изглежда българската политика, да изразявам мнението на десетките ни, стотици хиляди, милион избиратели на Българската социалистическа партия, които имат свои собствени политически възгледи, което Вие трябва да го допуснете, колкото и да не го желаете. (Ръкопляскания от на избори, с демонстрации, с манифестации и с всичко онова, което нашата партия прави и ще продължава да прави, за да я има свободата в България. Призовавам колегите от другите групи, ако искат да запазят собствената си свобода, собствената си свобода, защото утре ще бъдат принудени да рецитират, да рецитират думичките на фелдфебелите и на фюрера, ако той се появи! Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Жаблянов. (Реплика.) Заповядайте, господин Михов. Изчакайте колегите да се успокоят и тогава ще направите реплика. Заповядайте. много от Вашите исторически препратки, аргументи и като цяло логически построената историческа конструкция, защото тя е логическа, но не е историческа. И ще изразя своето несъгласие само с един простичък въпрос – той е риторичен, не искам отговор от Вас. Вие споменахте за убийството на Теньо Стоилов в Стара Загора. Кой го уби? Кой беше член на така наречения „Конвент на военния съюз“, който извърши преврата? И отговорът е много прост: той е министър-председателят на България на 9 септември, подписал

за един и същи факт, когато сте управляващи, да го възхвалявате примерно, а когато сте опозиция, да изказвате точно обратното мнение с много силни аргументи, със силен апломб и така нататък. Господин Жаблянов, ще направя възражение върху едно от нещата, които споменахте във Вашето изказване, защото то е изключително неправилно, а именно, че президентът Радев е споменал някъде, аз не съм чул, че заветите за чиста и свята република на Левски и Ботев

Продължете, господин Марешки. в съвсем други идеали сте се клели явно. Затова няма да допуснем да се опитвате да изграждате образа на един нов светец, защото явно не е така. Когато ние казахме, че идеалите на Левски, Ботев, Раковски не са част от нашето ежедневие, президентът Радев, сегашният президент Радев, тогава генерал Радев, не беше сред гражданското общество да излезе и защити тези интереси на българския народ.

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Взимам думата, нямах намерение да правя дуплика, но понеже има конкретен въпрос и той касае цялостното разбиране, аз говорих точно срещу това разбиране. Онзи бил „наш“, а пък този бил „Ваш“! Това беше съдържанието на моето изказване. Не може да има такова мислене! Аз знам, доцент Михов, че сте историк, ама някак си точно така не трябва да разсъждава науката. Обръщам се като човек към човек, който се занимава с наука. Не може да разсъждава така! Затова искам да кажа няколко прости неща. По това време министър-председател на България е Александър Цанков, който е наречен, обърнете внимание, от българския народ кръволока Цанков. Има ли друг министър-председател, който ей така, без нищо, да си спечели това име? Току-така ли народът нарича някого с някакъв прякор? Не е току-така – кръволока Цанков. Това е един друг период на България, за който също не бива да си спомняме. Не бива да си спомняме за терора – и за „белия“, и за „червения“. Тук няма разлика, няма разлика, всички сме единодушни, че това не бива, не трябва в никакъв случай да се повтаря. И затова беше нашият апел апел към премиера, а не декларация, както сте написали в мотивите! Поне да бяхте прочели какво сме написали, уважаеми колеги! Там пише: „апел до министър-председателя“ – да се разграничи от фашисткото сборище в София. Ето точно това, уважаеми колеги, е съдържанието на нашето бъдеще, или би трябвало да бъде, на нашата бъдеща българска демокрация, на нашето единодействие в името на доброто на българските граждани! А не къде е бил Кимон Георгиев на еди-коя си дата, колко души са се събрали в еди-кой си кабинет, как са гласували! Дайте тук сега да видим това! Аха, този е от тия, този от тия, добре, дайте рекапитулацията – този е виновен! Това мислене просто трябва да бъде приключено. Нашият апел беше към съвременните прояви. Не сме се занимавали с нищо друго. И това е партиен документ, и Вие правихте този акт, оценявайки един партиен документ. За по-голяма парламентарна излагация от Вашата не се сещам.

(ГЕРБ): Господин Председател, моята процедура е към госпожа Караянчева. По никакъв начин от тази трибуна не желая да слушам за когнитивни дефицити. Това е моята забележка към нея. Господин Христов, сега към Вас: въпреки, че е нарушение на Правилника, ще кажа две изречения по същество. Народният съд е параван за тероризъм и политическа чистка.

Благодаря, господин Председател. Вземам процедура по лично обяснение, защото бях поименно споменат от господин Жаблянов.

Моят баща – не някой от някъде, който сме прочели в архивите на историята – моят баща е лежал 22 месеца в Белене, осъден от дядото или бащата, или чичото на Жаблянов и на тези като Вас. Влязъл е, бил в Строителния институт, тук е учил, бил е борец в „Юнак“. шест килограма влиза, за 22 месеца излиза 67 килограма. Излиза заради това, че дядото на Жаблянов е бил бедняк и за да вземе конете, овцете и воловете… Шест вола, 4 коня и 62 овце е продал дядо ми, за да откупи баща ми от Белене, за да излезе жив и да ме има мен сега на този свят. Затова чуйте ме добре: ако това, което чухме в продължение на 25 минути тук, не е комунистическа тирада и не е болшевизация на БСП,

НИКОЛОВ (ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, Вие не водихте през това време, но все пак аз имам право да изразя по начина на водене, защото тук се говориха в продължение на доста време противозаконни неща.

„Ръководството и ръководните дейци в Българската комунистическа партия са отговорни за: 1. целенасочено и преднамерено унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация; 2. съзнателно нарушаване на основните човешки права и свободи;

дами и господа народни представители, но най-вече уважаеми български народе! Съжалявам, че днес ставате свидетели на това, което показва, че българската политическа класа е незряла да оцени обективно и мъдро историята си и да Ви даде перспектива, да отговори на реалните Ви проблеми, да Ви помогне да ги решите и да Ви даде надежда. Съжалявам, че управляващите дадоха този тон и Ви причинихме днес това! И заради това ще се опитам от името на „БСП за България“ да Ви върна към съвременните принципи на правова държава, на свобода на словото, на свобода на мнението, каквото всеки един от Вас, уважаеми български граждани, има. Повод за този разговор е исканата оставка на заместник-председателя Валери Жаблянов от депутатите на ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Ще започна с юридическата страна, с правната, защото е по-лесно. Правилникът на Народното събрание, който е закон в Република България, изчерпателно е определил в какви случаи може да бъде прекратен предсрочно мандатът на заместник-председателя. Първо, по негово заявление – такова няма. Второ, по писмено предложение най-малко на една трета от всички народни представители, когато е налице обективна невъзможност за изпълнение на задълженията – няма такава. Валери Жаблянов обективно изпълнява задълженията си. Или системно превишава правата си, или системно не изпълнява задълженията си. Нито едното, нито другото. Тоест, искането за предсрочно прекратяване на мандата е незаконно, тъй като не отговаря на условията на Правилника, провъзгласен от Конституционния съд за закон в Република България. Второ, ще се спра на мотивите един по един. Господин Жаблянов според управляващите е превишил правата си, като се е изказал в лично качество, цитирам „против договора с Македония и с това е накърнил интересите на страната“. Да видим какво пише в Конституцията на Република България, чл. 39: „Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин“. И чл. 67: „Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения“. Искането за предсрочно освобождаване на Валери Жаблянов е противоконституционно. Нещо повече, тук се казва, че с изказването, което е лично, Валери е накърнил интересите на страната. Имам следния въпрос, уважаеми ГЕРБ: при Вас има достойни хора, разбира се, и в ГЕРБ има много достойни и умни хора, които публично изразиха несъгласие с така наречената „Истанбулска конвенция“. Искате ли да сравним двата акта? Договорът за добросъседство с Македония е двустранен международен договор, а Истанбулската конвенция е многостранен такъв. Валери Жаблянов в лично качество казва, че не би подкрепил двустранния договор с Македония, а Георги Марков в лично качество казва: „Аз съм против неолибералните измишльотини и идиотщини, сега у нас ще дойде едно комитетче, което ще ходи по училища и детски градини и ще проповядва джендър идеология“. Уважение към Георги Марков за този позиция, но има ли тук двойни стандарти? Един депутат от „БСП за България“ изразява лично несъгласие с международен договор. Един депутат от управляващото мнозинство изразява лично несъгласие с международен договор. В първия случай това е основание за оставка. Във втория – не. Вие не само че проявявате двойни стандарти, а по този начин нарушавате основни конституционни права. ПАВЕЛ ШОПОВ „Валери Жаблянов възпрепятствал грубо реда в залата и отдаването на почит към паметта на жертвите на комунистическия режим и на възродителния процес“. Уважаеми вносители на тези мотиви, Вие лъжете!

фашизма. Вие как смятате: имало ли е фашизъм в България, имало ли е жертви на фашизма? Вероятно не смятате така, защото вчера по улиците на София шестваше Луковмарш и видяхме как наши български деца, тук и сега, изповядват опасни идеи. И не чухме от Вас, българските депутати от управляващото мнозинство, порицание, недоволство или възмущение, не чухме премиера, не чухме председателя на Народното събрание – едно половинчато изказване на заместник-министър на външните работи. Не желаейки да осъдите тези фашистки прояви, обърнахте цялата дискусия върху това изречение за Народния съд. Оттук идвам към третия мотив. Определението, което е дадено в тази декларация – „Засяга не само политическата оценка на демократичното ни общество, но и дискредитира институцията на българския парламент, и засяга пряко неговия авторитет“. Уважаеми колеги, това беше декларация от името на партия, с която Валери Жаблянов не е ангажирал Народното събрание. Можем дълго да спорим за историческите факти, но има няколко, които са необорими. Член 5 на Парижкия мирен договор, на което основание е създадена Наредбата-закон за създаване на Народния съд, споразумението на четирите Велики сили – САЩ, Великобритания, Франция и СССР. Нещо повече – Декларацията на Общото събрание на ООН от 11 декември 1946 г., Женевската конвенция от 1949 г. – все международни актове, които няма как да не признаем. Има и нещо друго. През 1991 г. Българската социалистическа партия е единствената, която следва следното на свой висш форум: „Като приема политическата отговорност на своята предшественичка за допуснатите от нея грешки и деформации, БСП се извинява на всички граждани на страната, включително и на партийните членове, които през този период бяха незаконно, необосновано или несправедливо репресирани или унижавани“. Коя друга партия в България е направила това? Само достойна партия на силни хора може да поема така отговорност, да търси помирение и единение на база на обективната оценка на историята, но с поглед в бъдещето.

защото бягате от реалните проблеми и защото зад този изкривен разговор за миналото, зад тази агресия – езика на омразата, криете невъзможността да решите днес демографската криза, проблемите в здравеопазването, проблемите в образованието, нарастващите неравенства. Това е бягство от действителността, за която нямате решение. Второ, това е отмъщение – елементарно отмъщение за оставката на господин Главчев. Още тогава разбрахме, че Вие не сте осъзнали грешката, която направихте тогава. Тогава той подаде оставка, за да не бъде залата празна при посещението на господин Таяни, а не защото наруши основно демократично право – на свобода на а не защото наруши основно демократично право – на свобода на словото, на свобода на различното мнение, на плурализма и на правовата държава. Още тогава знаехме, че този акт ще се повтори и ето, той се повтаря днес. Това е отмъщение

причината за тези действия днес е моделът на управление, който налагате от години. Вчера господин Цветанов в едно предаване каза, че „Заместник-председателите на парламента трябва да споделят общото мнение на Председателството“. Така ли?

Кой упълномощи председателя на парламента да ангажира цялата институция? ГЕРБ и Цветан Цветанов. А защо тогава тя е председател? Нали председателството трябва да има общо мнение по всички въпроси? Значи, когато Валери има лично мнение или партийно, това е основание за оставката му. Когато най-висшият, макар и пръв между равни – председателят на парламента, ангажира институцията парламент с позиция, без да ни е питал, тя си стои тук! (Ръкопляскания от Това е модел, моделът Цветановщина, в който от тази трибуна се издават присъди без съд срещу лекари, срещу опозиция, срещу политически опоненти. Заради този модел сме осъждани седем пъти в Страсбург и българската държава, всеки един от Вас, уважаеми български граждани, с малкото пари, които имате, плащате за недъзите на този модел, който отстранява, обижда, уволнява, мачка и плаши всеки инакомислещ. Това е днешният модел на управление на ГЕРБ. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Всеки, който има различно мнение, който е свободен човек и има воля да изразява това различно мнение, ще бъде подложен на най-тежкия натиск. Не само заради Валери Жаблянов, не заради поста, не заради БСП дори, а заради стотиците български граждани, които в цялата страна се намират в това състояние, в една овладяна държава, но не от външни хора, овладяна и превзета от управляващото мнозинство, което държи в страх и в репресии народа си. Заради тези хора, ако днес гласувате оставката на Валери Жаблянов, отивате в Конституционния съд. Ако днес гласувате оставката на Валери Жаблянов, отивате в Съда по правата на човека в Страсбург и ще получите осмата присъда (шум и реплики от ГЕРБ), европейска вече, която ще Ви покаже, че „Граждани за европейско развитие на България“

партия за България“ ще се противопоставя категорично с всички правови и политически мерки! Наша основна задача става да пазим парламентарната република, да пазим разделението на властите, да пазим правовата държава, свободата на гражданите, да бъдат свободни хора, да мислят различно и да говорят различно, без да се страхуват от това. Днес парламентарната Република не само атрофира. (Реплики от ГЕРБ.) Прав е президентът Радев. Днес Вие давате нов принос в тази атрофия. Превръщате българския парламент в извънреден съд.

Ето защо, няма да участваме в тази дискусия, ще се върнем само за гласуването, но никога няма да даваме своя принос (шум и реплики) за създаване на извънредни съдилища в България. Ще ползваме всички правови и конституционни норми. Няма да предложим друг заместник-председател на Народното събрание. Нашият заместник-председател е Валери Жаблянов. Чакаме справедливото му възстановяване на този пост от българския и от европейския съд и справедливия урок към Вас, че над Вас (ръкопляскания

Лично обяснение има господин Главчев, първо, после господин Цветанов. Заповядайте, господин Главчев, за лично обяснение.

ама имайте малко срам, госпожо Нинова. Как може да се сравнявате Вие, отстранена от залата по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, с незаконно издадени 9155 присъди? Вие всъщност казвате, че това е реванш. Да, има реванш. Искаме реабилитация на хората, които са били незаконно осъдени. Това е реваншът в случая. Незаконно, повтарям, в противоречие с Търновската конституция, издадени 9155 присъди, от тях 2730 смъртни и 1305 – доживотен затвор. затвор. Малко се смирете и имайте срам, госпожо Нинова. На много висок пиедестал се поставяте, придобихте самочувствие от тогава, когато групата Ви застана зад Вас, което означава, че и цялата партия е зад всичко това, което направихте нарушихте закона на Народното събрание, който е Правилникът, а сравнявате незаконно издадени присъди. Какво повече да кажем? Самочувствието е ясно. Имаше един „герой“ от Лайпцигския процес – тук преди малко беше застанал,

Няма да има лично обяснение. Аз също няма да направя лично обяснение, защото няма към кого да го отправя. Заповядайте, господин Гърневски.

Най-добре ще се чувстват дърводелците на парламента – утре няма да имат работа, защото господата, другарките, другарите напуснаха, преди да чуят някакъв отговор.

но от всичко, което чухме тук, си нахвърлих няколко отговора на въпроси, които прозвучаха от тази трибуна, и започвам поред, както бяха зададени. БСП се била извинила.

Нещо повече, от тази трибуна или от тези кулоари виден техен тогава политик, депутат, небезизвестният брат на госпожа Бокова – Филип Боков, заяви: „Ние приемаме вината с мезета“. Ето това е тяхното нагло и вулгарно извинение. Луковмарш обвиняват ГЕРБ. ГЕРБ през всичките години, откакто е в политиката, е заявявал, че е дясноевропейска демократична консервативна партия и осъжда трите големи злини на XX век – фашизма, националсоциализма и комунизма. Това беше заявено в последните дни от министър-председателя, от кмета на София, от господин Цветанов, беше заявено от заместник-министъра на външните работи. Забележете, защо бил проведен този нацистки марш? Тези хора, които претендират, че са депутати, разбират законите на страната. Защо не прочетоха Закона за събранията, митингите и манифестациите че за едно подобно шествие режимът не е разрешителен, а е уведомителен и никой не може да го спре. Аз питам: нито министър-председателят, нито кметът, никой не може да спре това шествие, когато то е заявено по съответния ред! От кога се провежда Луковмарш? От 2003 г. – управлява Царят, управляват комунистите с Тройната коалиция, управлява Орешарски. Е, те защо не го забраниха,

след 23 септември 1939 г., когато в Москва се сключва Пактът Молотов – Рибентроп, към него има таен договор как ще се разпредели след войната Европа, най-възторжените поддръжници на този пакт е Българската комунистическа партия. До 1941 г. тя не е отронила една дума срещу нацистка Германия.

Отмъщение за господин Главчев. Несъвместими са двата акта – този на господин Главчев и този на Жаблянов! Господин Главчев прояви изключително високо държавническо поведение, с изключително чувство за национална отговорност, слагайки приоритетите и дневния ред на България над личните си интереси и приоритети. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Той направи велика саможертва и показа какво е да си политик демократ!

Как ще сравните този акт с акта на циничния позор, който нанесе от тази трибуна на 1 февруари Жаблянов?! Това са несъвместими актове по отношение морала на отделните политици!

онова външнотърговско дружество, което беше приватизирано, за което тя казва: „То е проверено“. То е проверено, но преди Вие да го приватизирате, а не след приватизацията. Същата работа е и тази. А сега, конкретно за оставката. Трябва да кажа личните си мотиви защо ще я подкрепя. За по-малко от месец господин Жаблянов…

за дългоочакваното и от двете страни на границата официално репобратимяване с македонския народ, единствено Вие в тази зала прочетохте злостна декларация, с която едва ли не обвинихте правителството и парламента в национално предателство – с ратификацията на този желан договор! Господин Жаблянов, национално предателство по този въпрос е извършено, но не на 18 януари 2018 г., а през декември 1946 година, когато започва процесът на насилствена македонизация в България с преброяването на населението в Пиринския край. Тогава 310 хиляди човека насилствено са накарани да се запишат като македонци. От тях на натиска не устояват цели 270 хиляди. Четиридесет хиляди отказват, но са интернирани по концлагери и малцина от тях се завръщат.

С Вашето изявление, господин Жаблянов, сме наясно, че Вие се опитахте да обслужите единствено руски интереси, защото единствените, които нямат интерес Балканите да бъдат обединени и да бъдат част от обединена Европа, има само Русия. Но Балканите ще бъдат обединени, ще бъдат част от обединена Европа и Русия тук най-накрая няма да има никакво влияние! Няма да има възможност да затрива съдбите на следващите поколения! На 1 февруари тази година по най-циничен начин Вие, господин Жаблянов, осквернихте и паметта на избитите не само от Народния съд, но и на всички онези достойни българи, онези жертви, мъченици на комунистическия терор, като се започне непосредствено от 9 септември 1944 г. и се стигне до последния от над 40-те концлагера в страната! Тези жертви Вие нарекохте „фашисти“. В декларация на БСП 13 дни по-късно станахте достоен за съжаление автор на коварен текст, целящ с невиждана наглост да оневини изстъпленията на Народния съд. Длъжен съм да Ви припомня, че според българските историци и юристи в България никога не е имало фашизъм, защото преди 9 септември – заяви го директорът на Института за исторически изследвания към Българската академия на науките господин Вачков, никога не е имало фашизъм, защото по теория няма сливане на една партия с държавата, както става след това при комунизма. Народният съд е абсолютно незаконен, защото противоречи на действащата тогава Търновска конституция! Забележете: присъдите са издавани в името на Негово Величество, на българския цар, а той е цар според Търновската конституция! В нея има текст, в който се казва, че не могат да се създават извънредни съдилища по време на война! Това е за Народния съд. И питам аз господин Жаблянов: а останалите десетки, десетки и хиляди избити без съд и присъда

11 смъртни присъди и всеки от тях е имал право да подаде молба за помилване! Забележете какви са мащабите! Говорим за чиста и свята република – тук беше поставен въпросът, постави го и Президентът. Уважаеми приятели, можете ли да си представите български президент да зададе въпроса: чиста и свята ли е републиката днес?!

Ако ти се съмняваш, че републиката ни не е свята и не я чувстваш като свята в сърцето си, нямаш място на този стол! Друг е въпросът дали е чиста. Въпросът му тук е много основателен. Е, как да е чиста?! Вие видяхте какво са направили в Народния съд, преди него и след него. Беше права колежката, като каза, че това е ликвидиране на опозицията, на онези, които могат след това да им оспорят властта. Разчистват си сметките. Димитровската конституция, в член 1 от нея са заложени 50 години безконтролна власт за 20% от народа, които

2000 г. този режим е обявен за престъпен. През 2011 г. лошият ГЕРБ направи датата 1 февруари да се отбелязва в памет на жертвите от Народния съд, всъщност на комунистическия режим.

За прослава на комунистическия режим – съд и затвор, както в Германия за този, който хвали нацисткия режим! Защото комунистическият режим е горният стадий на фашизма, на нацизма, това е върховата форма на безочлив режим. Ще прескоча още някои неща. Ще му кажа защо ще гласувам лично с пълно убеждение тази оставка. Защото считам и ще цитирам част от него, че „тя е неизбежен и необходим мирновременен демократичен акт срещу самозабравили се политици“!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Нямаше много евфемизми в изказването Ви, господин Гърневски, но пропуснахте един съществен момент. Казахте да попитаме госпожа Нинова за периода на приватизацията, но нея я няма, няма как да стане това.

Благодаря, господин Гърневски. Други изказвания? Заповядайте, господин Сиди. СИДИ (ОП): Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ние от „Обединените патриоти“ ще подкрепим решението за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на Народното събрание господин Жаблянов. През цялото време на дейността на 44-тото народно събрание опозицията в лицето на БСП и ДПС създава и провокира скандали, но нито веднъж не пое отговорност за своите действия. Депутатите от БСП неведнъж правят скандални изказвания, но никога не поеха отговорност за своите думи. В техните редици продължава да има човек, разследван от прокуратурата за най-грозното престъпление срещу демокрацията, а именно купуване на гласове. В групата на БСП продължава да е и човек, който си позволи да обиди целия български народ или поне 80% от него! Днес сме изправени пред казуса провокативно изказване на заместник-председател на българския парламент по повод на неговото пренебрежително отношение към жертвите на Народния съд и комунистическия режим. Нека да не забравяме обаче и други негови непремерени изказвания, които защитават сръбски и коминтерновски тези, но не и български, а именно неговото остро противопоставяне на Договора за приятелство с Македония – договор, плод на десетилетни усилия на българската дипломация, договор, който променя вековната чужда политика в братска Македония, който дава зелена светлина за интеграция на Македония в европейското семейство. Не сме забравили и позицията на господин Жаблянов по отношение на инициативата на председателя Главчев за промяна на името на град Димитровград в Република Сърбия. Една инициатива на местното българско население, което иска най-сетне да бъде върнато името Цариброд, защото не искат градът им да носи името на Георги Димитров човек, който е една от причините нашето Отечество да бъде разпокъсано. Днес ние сме изправени пред решение, с което господин Жаблянов ще поеме отговорност за своите действия и изказвания, защото господин Жаблянов е народен представител и, разбира се, има право на мнение. Но той е и заместник-председател на Народното и от висотата на своята позиция трябваше да бъде по-внимателен в своите изказвания, тъй като е призван да бъде по-скоро обединител в българския парламент, отколкото разединител и защитник на чуждо влияние и пропаганда. След като БСП не се разграничава от изказванията на Жаблянов, означава, че всъщност БСП счита за норма извършването на политически убийства, солидаризира се с коминтерновските риторики и болшевишки похвати. Ето защо днешното гласуване е и сигнал към колегите от БСП да ревизират своето отношение към черните моменти от нашата история. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Сиди. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Господин Марешки, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ние дойдохме днес в днес в Народното събрание, без да сме убедени нито в едната, нито в другата позиция. Очаквахме да чуем дебата, за да вземем нашето решение. От една страна, мотивите на вносителите са написани и бяха обяснени. От друга страна, трябваше да чуем контратезите. На какво сме свидетели обаче? обаче? Самонареклите се „опозиция“ от БСП и ДПС – по този начин не ни дават възможност и ние да се наречем „опозиция“, от ДПС казват: „По принцип ние сме „за“, „за“, но понеже предния мандат – доколкото разбирам – ние вкарахме същото предложение, но Вие не ни го приехте, няма да участваме в дебатите“. А от БСП казват: „Ние по принцип сме „за“ да няма такива изцепки, особено на хора, които са в председателството на Народното събрание, но понеже е наше другарче, сме „против“, обаче ако беше за друго другарче, щяхме да бъдем „за“.“ Не искам да си представя какво щеше да ми се случи, ако аз бях направил това нещо. По време на обявено обявено едноминутно мълчание за жертвите на терора на различни комунистически режими, на убийствата, да излезеш и да крещиш от трибуната на Народното събрание в знак на всякакво неуважение към тези жертви – не искам да си представя, ако бях направил такова нещо, какво щеше да ми се случи. Затова, изслушвайки дебатите,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

Съжалявам, че отсъстват представителите на БСП, защото те винаги са отстоявали принципа да се чуе различното мнение. Искам да кажа няколко думи, които смятам, че са важни. Председателят, заместник-председателят на Народното събрание са хората, които представляват парламента като ръководство, и както беше казано и преди малко, те трябва да бъдат обединителите и да бъдат тези, които да допринасят за по-добрия микроклимат в българския парламент.

и не се допринася по никакъв начин за по-ползотворната работа на българския депутат. Тук обаче искам да изразя едно мнение. Беше много обидно от страна на господин Жаблянов

Мога да заявя следното: господин Жаблянов, когато взехте думата и излязохте тук, на трибуната, първо трябваше да се извините на тези хора, които присъстват днес в залата, от Съюза на репресираните. Защото, когато говорих в кулоарите, преди да вляза за днешното заседание, една възрастна жена каза: „Господин Цветанов, аз бях дете, когато ме пратиха в лагер. Защо този човек се държи по такъв начин? Защо този човек не почита паметта на загиналите и на репресираните от комунистическия режим?“ Ето, това е най-болното, което можем днес да констатираме от изказването на господин Жаблянов. Той се държа много назидателно, с много приповдигнат тон или както казват някои колеги от залата, арогантно. Смятам, че днес всички трябваше да бъдем много по-смирени. Днес особено БСП трябваше да бъде много по-смирена,

действително да се отклоним от единствения възможен път – европейския, да имаме стратегическото партньорство с държави, които могат действително да допринасят за по-голямата сигурност и стабилност на Балканите, и точно когато целите на Европейския съюз, целите на Съединените щати и на развитата демократична общност на Западните Балкани иска едно: иска европейската перспектива за Западните Балкани, иска сигурност и спокойствие. Но БСП се възползва от тази ситуация – да провокира постоянно отклоняване от дневния ред на обществото. И когато имаме Председателство, когато имаме успехи в това председателство, разбира се, че единственият начин да бъдат неглижирани тези успехи е когато провокираш скандали. БСП искат, уважаеми колеги народни представители, да се върнат на власт с едно служебно правителство, ако се отиде на предсрочни парламентарни избори. избори. Както беше казано от господин Гърневски, те нямат възможността демократично да спечелят избори и да излъчат свой министър-председател и свой кабинет, защото всички ние сме свидетели на това, което са правили, и продължават да правят, и като поведение. И понеже днес даваха много морални оценки на колеги народни представители, не се възползвах от правото си на лично обяснение, защото днешната тема не е за това какво е правел Цветанов.

че това от БСП никога няма да ми го простят. Точно те са тези, които искат и закриването на Комисията, защото искат да ни върнат към болшевизма, искат да ни отклонят от европейския път,

защото сме демократична партия, имаме демократично сформирано парламентарно мнозинство, което е функция на избирателите на България. Тук искам да благодаря и на „Обединени патриоти“ за това, че сме заедно

не говори агресивно и провокативно, а се интересува какви са стъпките и политиките, които може да направи правителството, за увеличаване на доходите, за намаляване на безработицата, за развитието на регионите, за да имаме този икономически растеж, който дава по-добрата перспектива и възможност да се връщат доказаните български граждани, които напуснаха страната ни поради всичко това, което не направихме в началото на демокрацията, когато не разкрихме досиетата, не казахме истината. днес, разбира се, единствените представители на център-дясно в политическото пространство е ГЕРБ. Искам да благодаря на всички български граждани, които подкрепиха ГЕРБ на парламентарните избори, защото ние отстояваме демократичните ценности и изповядваме европейските ценности за силна и обединена Европа. Това БСП няма да ни го прости и затова ще бъдат агресивни. Проблемът обаче е, че БСП намери своя истински говорител за всичко онова, което искат да правят. За голямо съжаление президентът на страната се превърна в един реален говорител на БСП и тази координация на взаимни действия уронва престижа на президентската институция и, разбира се, създава възможност за противопоставяне в обществото. Колеги народни представители, които присъстваме днес в залата, защото не знам дали колеги, които не присъстват в залата, ще могат да разберат за какво става въпрос: нека да не обръщаме внимание на провокативните действия, нека да бъдем с ясното съзнание, че България е над всичко и днешната оставка, която ще гласуваме, ще бъде за по-доброто на демокрацията, за по-доброто на парламентаризма. По никакъв начин няма да ограничим личните послания, които ще прави колегата народен представител Жаблянов, но той ще ги прави в качеството си на народен представител, а няма да ги прави в качеството си на заместник-председател на българския парламент. Съпоставката с това, което направиха с колегата Главчев – аз мога също да изразя пълната си подкрепа за колегата Главчев и да кажа, че това, което той направи беше достойното, защото сложи България пред личната обида, която му нанесоха колегите от БСП. Благодаря, колега Главчев, и Ви уверявам, че онова, което направихте,

Вас. Знаем, че това, което пропуснахме през всичките тези години, в началото на демокрацията, е, че не прочетохме страницата с историческите факти за това, което направи комунистическият режим. Благодаря Ви, че сте тук, защото за нас това е изключително важно. Благодаря за тази декларация, която изпратихте до председателя на българския парламент и до председателя на Комисията по жалбите и петициите. И тук искам само две изречения за спекулативното поведение днес на председателя на парламентарната група на „БСП за България“ и, разбира се, на изказващите се отляво: що се касае до Луковмарш, през всичките години местната власт е ограничавала възможността да се провежда този марш. Винаги сме осъждали провеждането на този марш, и тук мога да кажа, че съм съгласен изцяло с господин Гърневски. Съгласно законодателството в България, когато има подобно шествие или подобно събиране, е с уведомителен характер – към кмета на столицата. И понеже имаше отново изказвания, че е имало и общински съветници, които са се изказвали в Общинския съвет, мога категорично да заявя, че никога, по никакъв повод общинските съветници от Политическа партия ГЕРБ не са се изказвали в подкрепа на Луковмарш. И тук мога да кажа – месец септември 2017 г. че искането за провеждане на Луковмарш е постъпило само преди седмица. Това, което е направила Столична община – госпожа Фандъкова забрани провеждането на Луковмарш, което е обжалвано в съда и българският съд се е произнесъл за отмяна на решението на кмета на Столична община. Това е истината и нека да се съобразяваме с нея. Тук искам да поздравя кмета на София – Йорданка Фандъкова, цялата демократична общественост, всички тези посланици и посолства, които също осъдиха Луковмарш. Всички ние трябва да допринасяме за промяна на поведението и отношението към Луковмарш на тези, които го поддържат. Трябва много ясно да го осъдим и сме го направили. Заместник-министърът на външните работи знаем, че е представителят, одобрен от българското правителство, във връзка с контактната точка, която има в Европейския съвет, да се борим с антисемитизма. Това може да стане само когато имаме институционална представителност в една висока позиция, каквато има заместник-министър Георг Георгиев. Благодаря и на колегите народни представители, които миналата седмица осъдиха провеждането на парламентарната трибуна. Колеги, смятам, че загубихме много ценно време от днешния парламентарен ден. Нека да гласуваме оставката на колегата Жаблянов. БСП са в правото си да излъчат нов заместник-председател. Те заявиха категорично, че няма да го направят. Призовавам ги да го направят. Единствената молба е да не правят предложение за Иво Христов, който смятам, че няма как да бъде приет заради обидите, които нанесе на българския парламент. Недопустимо е президентът на страната да казва, че българският парламент е нотариат! Ако госпожа Корнелия Нинова възприема тази си функция

Реплика от господин Марешки. Заповядайте, господин Марешки. Да, наистина ГЕРБ е най-голямата дясноцентристка партия, представена в българския парламент, но не е единствената. От „Воля“ също сме представители на хората, на хората, които определят себе си като дясно-център. От „Воля“ винаги ще продължаваме да защитаваме правото на демократичен живот, правото на свободен бизнес, правото на свободно изказване. Точно това е плурализмът и демокрацията – всеки се явява със собствени програми пред избирателите, всеки получава оценката на избирателите. В интерес на правдата отбелязвам, че

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Марешки, уважаеми колеги народни представители! Господин Марешки, искам да Ви благодаря, че не се поддавате на провокациите от страна на БСП

Не виждам други изказвания. Закривам дебатите. Преминаваме към гласуване. Шум.) Колеги, моля Ви за тишина! Подлагам на гласуване Проект за решение за предсрочно освобождаване на Валери Мирчев Жаблянов от поста заместник-председател на Народното събрание.

квесторите, помогнете на народните представители – имат проблем с гласуването.

Гласували 92 народни представители: за 92, против и въздържали се няма. Предложението е прието.

Законопроектът беше представен от министъра на труда и социалната политика господин Бисер Петков. Според мотивите на Законопроекта с предложените промени се цели да се осигури равнопоставеност между осиновителите на деца до 5-годишна възраст. действащата нормативна уредба са уредени три вида отпуски при осиновяване на дете: отпуск поради осиновяване в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичане на срока за полагащия се отпуск за раждане – чл. 163, ал. 6 от Кодекса на труда,

С разпоредбата на чл. 164б от Кодекса на труда, в сила от 1 януари 2014 г., се създаде за първи път възможност за работничка или служителка, която осинови дете, навършило 2-годишна възраст при условията на пълно осиновяване, да ползва отпуск в размер 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Законодателят е обвързал пораждането на правото на отпуск с възрастта на детето, която се преценява към датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване. В практиката има случаи, в които датата на влизане в сила на съдебното решение за осиновяване предхожда навършването на 2-годишната възраст на детето.

В тези случаи размерът на отпуска за отглеждане на детето е по-малък от размера на отпуска, на който има право работничка или служителка, която осинови дете от 2 до 5-годишна възраст – 365 дни от деня на предаване на детето за осиновяване.

а по време на отпуска по чл. 164б от Кодекса на труда обезщетението е в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск. Предвид практиката по прилагането на нормативната уредба, която в някои случаи създава предпоставки за неравнопоставеност между осиновителите поради различната възраст на осиновените деца, със Законопроекта се създава възможност за всички осиновители на дете до 5-годишна възраст да ползват отпуск за период от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. С оглед на това се предлагат и съответните изменения в разпоредбите на чл. 163 и 164б от Кодекса на труда.

предаване на детето за осиновяване) и изплащането на еднакъв размер на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване (90 на сто от среднодневния осигурителен доход на лицето за предходните 24 месеца), се осигурява равнопоставеност между осиновителите. Осигуряване на необходимата родителска грижа и семейна среда за отглеждане на децата. – Повишаване на мотивацията на лицата да осиновяват деца. В Комисията бяха получени становищата становищата на КТ „Подкрепа“ и КНСБ, от които е видно, че и двете организации подкрепят целите и мотивите на Законопроекта. Те изразяват разбирането си, че със Законопроекта ще се гарантират равни права на осиновителите, ще се преодолее съществуващата към момента неравнопоставеност, ще се осигури необходимата родителска грижа и семейна среда за отглеждане на децата и ще се повиши мотивацията за осиновяване.

за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и с практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Според справката предложеният законопроект не създава нормативни предпоставки за противоречие с разпоредбите на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.

с определен 30-дневен срок за предложения и становища по него. След приключване на обществените консултации по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и преди одобряването на Законопроекта от Министерския съвет на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика и на Портала на обществени консултации е публикувана справката за постъпилите становища. Законопроектът е утвърден от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт и е обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество единодушно са подкрепили Законопроекта. проведената дискусия взеха участие народните представители Георги Гьоков, Светлана Ангелова, Надя Клисурска, Румен Генов, Юлиян Папашимов и Хасан Адемов. Всички народни представители изразиха одобрението си за промените в Законопроекта и мотивите към него. Представителите на парламентарната група на „БСП за България“ заявиха опасенията си, че Законопроектът няма да изпълнени изцяло целите си, защото не създава равнопоставеност между осиновителите на деца от всяка възраст. По техни проучвания 80% от децата, които са допуснати в Регистъра за осиновяване, са над пет-годишна възраст. Тези деца са и най-трудната за осиновяване група. Ако се разшири приложното поле на Законопроекта и се обхванат децата от всички възрасти, би могло да се очаква, че процесът на осиновяване на по-големи деца ще бъде стимулиран. Мярка за това също е да се даде възможност за ползване на целеви отпуск за осиновяване на деца над петгодишна възраст на бъдещите осиновители. дискусията бяха изказани мнения, че материята е много деликатна и че трябва да се държи сметка за това да не се създаде някакъв вид дискриминация между биологичните родители и родителите осиновители. Недопустимо би било да се създадат предимства на родителите осиновители за сметка на биологичните родители. Колкото до това дали едногодишният отпуск и полагаемите се обезщетения са стимул за осиновяване на деца, бяха изказани позиции, че едва ли те са надделяващите мотиви, когато хората вземат решения да станат родители чрез осиновяване на деца. Повечето народни представители са на мнение, че проблемите с осиновяването в България няма да бъдат решени с осигуряване на повече права. права. За да се преодолеят трудностите в процеса на осиновяване, трябва да се задействат комплекс от мерки, които не са предмет на обсъждания законопроект. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 16 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа! За тези, които знаят какъв е днешният ден, няма да е изненада нашата декларация. През 1999 г. Генералната конференция на ЮНЕСКО определя 21 февруари за Международен ден на майчиния език. Днес ние ще го отбележим за 18-и път заедно с много държави по света и заедно с носителите на повече от 6-те хиляди езика на земята, считайки, че езиковото многообразие е духовно богатство и неизмеримо нематериално наследство на човечеството. Езикът е преди всичко средство за общуване, но в същото време той е определящ за духовната ни същност, за етническата ни принадлежност и за нашата културна идентичност. Като държава ние вече сме част от 500-милионния Европейски съюз, който с ценностите на новото време има амбицията да осигури съвместното съществуване на езиците на всички националности – по изчисления 175 към настоящия момент. При това положение сякаш е немислимо и абсурдно употребата на език в рамките на обединена Европа да се забрани, още повече че от 1992 г. е в действие Европейската харта за регионалните и малцинствените езици, която всъщност представлява общ договор за тяхната защита и насърчаване. Но, уви, в България има парадокси! Ние си имаме Изборен кодекс, според който употребата на майчин език по време на предизборна кампания е забранена, дори и с превод. Препоръките на Венецианската комисия не се взимат под внимание и те увисват във времето в противовес на европейската практика. Интересното е, че езикът като дар божий е отнет със закон. Правото на език като основополагащ фактор за демокрацията е суспендирано и по този начин се дискредитира българската демокрация. Равните възможности на всички свободни български граждани да чуят, разберат и осмислят политическите послания са дълбоко компрометирани, защото възрастните хора, представители на малцинствените общности не знаят и не разбират български. този смисъл е странна тази демокрация, в която едно националистическо мнозинство налага своите правила на малцинството в противоречие с общочовешките ценности, в противоречие с достигнатото ниво на цивилизация и изискване на модерното време. Въобще възможно ли е да се ограничи езикът в дадена територия в днешния мобилен и глобален свят? Демократично ли е употребата на език да се санкционира? Нормално ли е да глобиш човек, защото говори с друг човек и двамата се разбират? езикът е средство за комуникация, а не инструмент за дискриминация. Езикът – свещен на моите деди, ни приобщава към общността, към хилядолетната ни история и култура. Няма начин турците, евреите, арменците и ромите да бъдат откъснати от корените им. В последните години ярко се очертава тенденцията в някои региони на страната въобще да не се изучава майчин език или драстично да се намаляват часовете в училищата – от те вече са само един седмично и се изучава факултативно съгласно Закона за предучилищно и училищно образование като свободноизбираем предмет. Не е приемливо в училищата да има непрекъснати пречки и ограничения, вечни проблеми с финансите, с учителите и тяхната квалификация. Питаме: нормално ли е от 25 години в България да не се издават учебници по майчин език? Нека да проверим дали е така в другите европейски държави, какво е отношението към изучаването на майчиния, българския език в държави, където има български малцинства – Сърбия, Румъния, Молдова, Украйна, Албания. Искам да подчертая изрично, че това е правилно и Движението за права и свободи подкрепя тази политика, но в същото време сме и смутени, че наяве излизат двойните стандарти и те са притеснителни за знаещите, разбиращите и мислещите хора. Тези въпроси и това мнение е изразявано от Движението за права и свободи от много години. Оставаме глас в пустиня, но по този начин се наслагват съмненията за същността на българската демокрация и преди пак ние да сме обвинявани и виновни, нека кажем, че образованието е национален, държавен приоритет, а не вменена партийна политика. Въпреки това, като политическа сила ние сме правили необходимото и сме оказвали нужната подкрепа за изучаването на майчин език. Уважаеми дами и господа, ние чувстваме днешния Международен ден на майчиния език като много смислен. Това е ден, в който можем да си кажем „правиците и кривиците, па да се поправим“ и заедно да вървим напред, ако ще бъдем хора. Историческата съдба ни е отредила тази земя, която е общата ни родина, и това време, в което да живеем заедно в мир и хармония, всеки със своя език, своята вяра и своята култура. Нека да бъдем хора! Бъдете живи и здрави! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Мехмед. Продължаваме със следващия доклад, той е на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Заповядайте, господин Атанасов.

разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 802-01-7, внесен от Министерския съвет на 2 февруари На заседанието присъстваха господин Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Калина Петкова – директор на дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ Министерството на труда и социалната политика. От името на вносителите заместник-министър Лазар Лазаров информира народните представители, че с предложените изменения и допълнения на Кодекса на труда се премахват предпоставките за неравнопоставеност между осиновителите, породена породена от различната възраст на осиновените деца, като се създава възможност за всички осиновители на дете до 5-годишна възраст да ползват отпуск за период от от 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. С предложените изменения в Кодекса за социалното осигуряване се регламентира размерът на паричното обезщетение по време на ползване на отпуска, което е 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение, върху което са внесени осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск. Урежда се правото на обезщетение, ако осиновителят не ползва отпуск за отглеждане на детето, в размер на 50 на сто от обезщетението, на което са имали право. последвалата дискусия народната представителка Светлана Ангелова изрази мнение, че приемането на Законопроекта ще изравни правата на осиновители на деца от 2-годишна до 5-годишна възраст. Народната представителка Весела Лечева изрази подкрепа за Законопроекта, като посочи необходимостта от прецизиране и допълване на някои от текстовете между първо и второ четене. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване с 19 гласа „за“,